**Šeks, Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku -Konačni prijedlog Zakona o proračunu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 115 Predlagatelj zakona je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, europske integracije, financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik Ministarstva financija Zdravko Marić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Dakle, pred vama je Konačni prijedlog Zakona o proračunu. Ja bih rekao evo nekoliko stvari vezano za taj zakon. Zakon o proračunu sam po sebi uređuju područje javnih financija i utvrđuje osnovne preduvjete potrebne prije svega za osiguranje fiskalne discipline, kvalitetno upravljanje javnim sredstvima koje polazi od strateškog planiranja i makroekonomsku stabilnost. Trenutno sada postojeći i važeći zakon iz 2003. godine mi možemo reći i dati mu svakako ne samo prolaznu nego vrlo zadovoljavajuću ocjenu, jer je on u danom trenutku polučio svoje rezultate i efekte tako da je služio kao jedan temeljni instrument postavljanja i fiskalne a i ine druge zapravo discipline. Međutim evo, u međuvremenu i zapravo i razvojem i našeg sustava javnih financija, ali općenito gospodarskog rasta i razvoja Hrvatske naravno da se ukazuje potreba za daljnjim nadopunama i daljnjom nadogradnjom tog postojećeg Zakona o Ja bih tu također se nadovezao da promjene odnosno ovaj novi Zakon o proračunu je dio i Nacionalnog programa Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji čime je predviđena upravo i izmjena ovog Zakona o proračunu. A između ostalog se u tome i traži da se ugrade klauzule odnosno odredbe i članci višegodišnjeg planiranja, prenošenja neizvršenih obveza u sljedeću godinu, veća fleksibilnost u izvršavanju proračuna te također da se ograničenja za zaduživanje jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave ne odnose na projekte koji se sufinanciraju iz fondova Dozvolite mi dame i gospodo ukratko da vam predstavim koje su to novine što ovaj novi zakon odnosno prijedlog zakona donosi u odnosu na važeći. Pod 1. je to dakle uvođenje strateškog planiranja i izrada trogodišnje strategije vladinih programa kako bi strateški prioriteti i ciljevi vladine politike izravno utjecali na lokaciju sredstava unutar proračuna. Ja ovdje moram reći da je i u izvještaju Europske komisije o pristupanju odnosno napretku Republike Hrvatske 2007. godine istaknuto u dijelu ekonomskih kriterija kako na ovom području svakako postoji prostor za napredak odnosno da se ta veza između strateškog i proračunskog planiranja može i trebala bi ojačati. Također Hrvatski sabor odnosno predstavničko tijelo na lokalnoj razini donosi proračun za jednu proračunsku godinu, a projekcije za sljedeće dvije. Isto tako, Hrvatski sabor odnosno predstavničko tijelo na lokalnoj razini donosi proračun na višoj razini ekonomske klasifikacije odnosno razini tzv. podskupine ili 3. razini u odnosu na dosadašnju 4. razinu pododjeljka. Projekcije bi se usvajale na 2. razini ekonomske klasifikacije. Dozvolite mi ovdje da dam samo kratke dvije opaske. Dakle ovo usvajanje proračuna na tzv. višoj razini, na razini podskupine jedan je od ključnih mehanizama koje će ministarstvima i drugim državnim tijelima dati određenu fleksibilnost u izvršavanju proračuna, jer su upravo oni odgovorni za provođenje svojih programa, ali u skladu s usvojenim proračunom. će se odnosno zadržava se postojeća razina izvještavanja u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršavanju proračuna kako prije svega vi Saborski zastupnici, a tako i hrvatska javnost ne bi bila uskraćena za bilo koje informacije. Ono što je bilo u tijeku rasprava na pojedinim odborima prije ove plenarne sjednice, mogu reći da je upravo bilo nekoliko pitanja vezano za ovu tzv. višu razinu. Ja tu moram reći da je to jedan vrlo tehnički pojam iz našeg računskog plana, proračunska terminologija, dakle ta treća razina ili razina podskupine. Novina također, koja u ovom novom, odnosno Konačnom prijedlogu Zakona o proračunu, je uključivanje jamstava i suglasnosti oko jedinice lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave, da je u komunalnim društvima i drugim pravnim osobama u vlasništvu lokalnih jedinica u opseg mogućeg zaduživanja te jedinice lokalne, područne samouprave, a isto tako i ishođenje prethodne suglasnosti ministra financija za jedinice lokalne i područne samouprave koje žele dati jamstvo, odnosno suglasnost trgovačkim društvima u vlasništvu. Ovo je jedna od tema koju sam siguran da će i u današnjoj raspravi biti jedna od glavnih, tako da u svakom slučaju hoću reći da paralelno sa ovim trebamo obratiti pažnju na to dakle da smo u ovaj prijedlog zakona, Konačan prijedlog Zakona o proračunu, ugradili i odredbe o zaduživanju po pitanju modela javnog privatnog partnerstva. I konačno, dozvolite mi dame i gospodo da zaključim, odnosno da kažem da ovaj zakon, odnosno Konačni prijedlog Zakona o proračunu u potpunosti podržava dva osnovna pravila financijskog upravljanja tzv. zlatno pravilo koje kaže da se zaduživanje i da je zaduživanje dozvoljeno za financiranje investicija, a poslovanje se financira iz prihoda poslovanja. I drugo, to je pravilo održivog investiranja po kojem zaduživanje ne smije prelaziti granicu iznad koje servisiranje duga postaje otežano. Hvala lijepo. Hvala. Odbori za zakonodavstvo i europske integracije, financije, državni proračun. Otvaram raspravu. Klub zastupnika IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

u taj novi zakon, ali ne i primjedbe glede turističkog zemljišta, znači zemljišta koje nije ušlo u temeljni kapital privatiziranih tvrtki temeljem onog članka 47. Znači i dalje će netko u ovoj zemlji loviti u mutnom, ali što će te. Istrijani bi rekli, da je svijet stvoren za furbe, znači lukave, ne za poštene i naivne. No, pustimo sada Zakon o koncesijama i da eto se osvrnem sa nekoliko riječi na ovaj Zakon o proračunu P.Z.E. br. 115. Ovaj zakon znači treba pratiti na dva načina. Prvi, kako ga promatra Vlada kada govori o kontroli zaduživanja lokalne samouprave, što slažem se u pravilu uvijek može završiti kroz poskupljenja usluga na leđima građana, ne znam kroz veće tarife za vodu, za komunalije, za odvoz smeća, za parkiranje itd., zatim ta mjera ima za cilj kontrolu inflatornih kretanja, ali drugo ako se zaustavi ova forma zaduživanja preko trgovačkih društava, a o tome ću kasnije govoriti, mi ćemo se ponovo vratiti na to da će država zaduživanje odobravati samo onim "podobnim lokalnim samouprava" i da će lokalna samouprava na taj način izgubiti dobar dio svoje autonomnosti. Lokalna samouprava danas raspolaže sa 16% fiskalnih kapaciteta, država sa onih preostalih 84%, ali tu ne ulaze jasno potencijali komunalnih poduzeća, bilo da je riječ o lokalnoj samoupravi, bilo države, kao što su npr. jedna INA, jedan HEP, jedan HT, jedna Croatia osiguranje, što ja znam Istarski vodovod iz Buzeta ili vodovod Pula, Velika Gorica itd. Ovaj zakon, možemo čak usudio bih se reći nazvati i Zakon o Gradu Zagrebu. Proračun Grada Zagreba je negdje oko 7 milijardi kuna. Danas su se lokalne samouprave mogle zaduživati do 20% tog svog fiskalnog kapaciteta i komunalna poduzeća u tome su bila izuzeta. No, zaobilaženje propisa kroz razne Holdinga sada imam dojam da će platiti sve jedinice lokalne samouprave i to sugurno nije dobro, to sigurno nije niti pošteno, a boga mi niti pravično. Npr. Zagrebački holding 2007. svoje dugoročne obveze povećao je za 130%. Jasno je da je to zaobilaženje zakona, ali zašto bi to trebali danas platiti svi, a ne samo oni koji se odaju jednom takvom postupanju. Holding je 2007. započeo sa milijardu 976 milijuna kuna dugoročnih obveza, pazite, a do kraja 2007. one su već narasle na 4 milijarde 547 milijuna kuna. U tome samo obveznice iznose 2,2 milijarde kuna. Treće, znači ovi modeli javnog privatnog partnertstva koji su sve učestaliji, ja bih se usudio reći da su sve samo ne čisti računi koliko god to netko ne želio naprosto čuti. Da ne kažem da se to sada pretvara u jedno jedno subverzivno, gotovo bih se usudio reći ponašanja. Međutim, bit ovog zakona je u slijedećem. Ministar će imati takve diskrecijske ovlasti, da se s pravom treba zapitati, da li će naš ministar Šuker te ovlasti i zlorabiti. Da li će dopustiti zaduživanje samo lokalnoj samoupravi iz redova HDZ-a, znači njihovim gradovima, općinama, odnosno da li će dopustiti i još nekome poput tih jedinica, a nemojmo zaboraviti da ove godine ulazimo de facto u izbornu godinu kada je riječ o izborima na lokalnoj razini. Milim i to da do sada kada je riječ o zaduženju, takvu jednu mogućnost do sada nije iskoristio ili dobio niti jedan istarski grad. Znači da uzme jedan kredit. Usuđujem se znači reći, 560 imamo cca jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj i usuđujem se reći da ne bi smjele te jedince biti taoci, recimo ministarstva bilo financija, bilo Grada Zagreba. Da je npr. ovaj zakon na snazi, 560 jedinica lokalne samouprave mogle bi se i to zajedno zadužiti za 498 milijuna kuna. Formiranjem, recimo Holdinga, Zagreb se preko te tvrtke zadužio za 3,6 milijardi kuna. To je znači 7 puta više od onoga za što će se moći zadužiti 560 jedinica lokalne samouprave u idućoj 2009. godini. Zašto? Pa zato jer ovaj zakon treba pratiti paralelno sa Zakonom o izvršenju proračuna. Tim zakonom 560 jedinica lokalnih samouprava mogu se zadužiti ne do 20% kako govori ovaj Zakon o proračunu već svega 2,3% znači tog bruto društvenog proizvoda kako govori Zakon o izvršenju ovog proračuna.

Ono što je bit, ovaj limit od 2,3% treba se hitno mijenjati i mora iznositi znatno više. Postavljam si jednom riječju pitanje što znači u ovome zakonskom prijedlogu i ovaj famozni članak 89. koji govori o javno privatnom partnerstvu s time ako su gradovi, županije ne znam Varaždinske kako netko kaže bankrotirali valjda zbog toga ne bi trebalo kažnjavati cijelu Republiku Hrvatsku a pogotovo šta znači ovaj famozni članak 90. na strani 36. Ovdje se doslovce kaže da pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinica lokalne i područne područne regionalne samouprave, to su županije i ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne i područne regionalne samouprave može se zaduživati samo za investiciju uz suglasnost većinskog vlasnika odnosno osnivača, znači grada, općine ili županije. Zaduživanje uz danu suglasnost uključuje se u opseg mogućeg zaduživanja jedinica lokalne i područne regionalne samouprave iz članka 88. ovog zakona većinski vlasnik u stavku 2. odnosno osnivač obvezan je prije davanja suglasnosti iz stavka 1. ovog članka ishoditi suglasnost ministra financija. financija. E sada si ja postavljam pitanje da li na primjer jedan istarski vodovod iz Buzeta, nije bitno ili jedan takav vodovod iz Rijeke ili Zagreba ili nekog drugog grada. Znači, vlasnici tih vodovoda su gradovi i općine. Da li oni mogu slobodno se zaduživati pri poslovnim bankama kao što je to bio slučaj uvijek sve do ove godine ili do stupanja na snagu ovog zakona. Izgleda da će trebati tražiti ako doslovce primijeni se ovaj članak 90. stavak 2. suglasnost ministra. Ponavljam, većinski vlasnik odnosno osnivač obvezan je prije davanja suglasnosti iz stavka 1. ovog članka ishoditi suglasnost ministra financija. Ako je tome tako onda smo svi u lokalnoj samoupravi u jednoj velikoj gabuli. Ako je tome tako problemi Hrvatske ja bih rekao su onda daleko dublji od ne znam zašto nam bruto društveni proizvod ne raste po stopi od 5,5% koliko je bilo lani nego po 4 ili 4,5%. Daleko je to ozbiljniji problem od toga da li će biti inflacija 6 ili 7%. Izgleda da ako je to doslovce moguće na taj način tumačiti da nam dogorijeva do noktiju i da možda po prvi puta i to ovim zakonom poručuje u ogromnim smo problemima kada je riječ o izvršavanju svojih kreditnih obveza. Ja bih volio da se varam ali bojim se da nisam daleko od istine. S druge strane, nikada nije bilo ni za vrijeme stare Austrije ni za vrijeme Kraljevine Jugoslavije ni SFRJ za nijednog ministra do ministra gospodina Šukera da je na primjer jedan istarski, riječki, pulski, osječki vodovod morao tražiti suglasnost ministra da bi se mogao zadužiti i da bi recimo mogao krenuti u takvu neku investiciju. Toga nikada nije bilo a sada izgleda da nam se upravo to o čemu pričam sprema. I zato mislim da će i drugi ne samo IDS početi govoriti o autonomnosti. Jasno, nije to nikakav separatizam već da svatko na svome upravlja po svome. Što je poanta ovog zakona? Hrvatska je zadužena zemlja, mi na današnji dan imamo blizu 35 milijardi eura vanjskog duga, to je preko 50 milijardi dolara. Do kraja mandata ove Vlade vanjski dug će sigurno narasti na blizu 50 milijardi eura ili 75 milijardi dolara. Postavlja se pitanje tko će to vraćati, jasno dobro znamo tko će to vraćati. Narod će sve to vratiti ali da li će to narod moći. Što se tiče isto tako s druge strane ovog zakona opet se želim referirati na ove kazne. One su drakonske ali u Hrvatskoj naprosto izgleda da to postaje normalno i konačno u ovakvim zakonima ja vidim i ono što recimo gospodin kardinal Bozanić naziva jednim podaničkim mentalitetom. Ne znam, Europska unija traži da deficit Hrvatska smanji na 3%. Mi kažemo da ćemo biti daleko bolji, znači mi ćemo ga smanjiti ispod onoga što u ovom trenutku ima jedna Italija, Francuska itd., zaduženje opće države je ne znam toliko i toliko ali mi ćemo to jasno smanjiti itd. Za kraj, po mom sudu ovaj zakon je opasan, on je štetan, on je možda i nepotreban iako bi možda promijenio sud ako bi mi netko iz nadležnog ministarstva objasnio što to znači ili što , o čemu točno govori ovaj članak 90. da li će jedan vodovod vodovod iz Buzeta, Rijeke, Osijeka itd. moći bez suglasnosti ministra financija uzimati zajmove i na taj način kretati u neke investicije. Ako to nije moguće onda a priori treba biti protiv ovog zakona i ovaj zakon treba odbaciti. kolega valjda ne razumijevajući o čemu se radi rekao je da Europska unija traži od nas da državni deficit bude 3%. Ne traži to Europska unija, to je jedan od preduvjeta za ulazak u euro zonu, ali druga je stvar što mi doista želimo smanjiti deficit jer u trenutku kad je deficit bio šest i nekoliko posto čemu smo svjedočili u preuzimanju vlasti 2003. godine krajem preuzimanja vlasti znali smo da su ti dugovi zapravo opteretili i hrvatsko gospodarstvo i lokalnu samoupravu, i jednostavno nije bilo dobro za budućnost. A što se tiče zaduženja država svoj udio u dugu smanjuje. Oni koji ga povećavaju to su i građani, banke i firme koje se zadužuju da bi mogli gospodarski djelovati. Dakle, država svoj udio čak i smanjuje. Prema tome netočno govorite. Trebate razlikovati strukturu duga. Drugi ispravak gospodin zastupnik Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (SDP)** Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvaženi kolega Kajin. Pa želim samo ispraviti ovo da ovim zakonom nećemo biti u velikoj gabuli nego ćemo biti u velikim i dubokim problemima. … /Upadica: Ja manja, manja ovako stvar od ovih velikih i dubokih problema. Naime ovdje se radi isključivo o daljnjoj Hrvatske gdje jednostavno i premijer i ministar financija će biti ti koji će određivati tko se može i kako se može zadužiti. Samo je pitanje tko njima odobrava zaduženje s obzirom da ne vjerujem da se vanjski dug države u užem smislu smanjio nego se naprotiv povećao.

potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolege državni tajnici, uvažene saborske zastupnice i zastupnici, dame i gospodo. Evo pred nama je Prijedlog zakona o proračunu i kao što je u uvodu već rečeno taj Zakon o proračunu stupio je na snagu 2003. godine. Svakako protekom vremena daljnjeg razvoja društva razvoj tako učinkovito kako i održivog sustava upravljanja sa ovim javnim financijama zahtijeva i institucionalni okvir koji će uz osiguranje same fiskalne discipline biti usmjeren i na osiguravanje strateške alokacije sredstava te efikasnije pružanje javnih usluga. odmah možemo konstatirati da razvoj srednjoročnog odnosno višegodišnjeg proračunskog okvira i pristupa od, rečeno od vrha prema dnu kod tog proračunskog planiranja su osnovna institucionalna rješenja i alati za jačanje strateške alokacije, resursa s jedne strane. A sadašnji važeći zakon odredbama koje propisuje donošenja tog proračuna za jednu proračunsku godinu to onemogućava. Znamo da se državni proračun priprema za jednu plus još dvije godine ali on se donosi samo za jednu proračunsku godinu što utječe svakako na situaciju kada se višegodišnje procjene pripremljene prethodne godine u pravilu ne predstavljaju kao polazna točka procesa pripreme proračuna. Kod pripreme proračuna u najvećoj mjeri ne uzimaju se obzir projekcije prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, raspoređenih u programe iz višegodišnjeg okvira usvojenog prethodne godine. Također konstatirano je već da postoji nedostatak fleksibilnosti u upravljanju proračunima nadležnih ministarstava i drugih tijela državne uprave kako u dijelu planiranja tako i izvršavanja proračuna. Ako se sjetimo vremena kada smo bili suočeni sa velikim nepodmirenim obvezama proračunskih korisnika tada je takav i razvidno je da je takav sustav mogao funkcionirati ali današnje zadržavanje takvoga sustava uz istodobnu tendenciju da se razvije planiranje proračuna po programima dovelo je i do neefikasnosti samoga čitavoga sustava. Svakako da stjecanjem statusa zemlje kandidata za članstvo u EU nastavljene su zasebne pripreme za samo članstvo te je nacionalnim programom Republika Hrvatska 2007. godine zamjenu odnosno Izmjenu i dopunu Zakona o proračunu, a radi efikasnije implementacije pravne stečevine Europske unije u nacionalnom zakonodavstvu. Također da je potreba ovog donošenja vezana i uz pregovore sa Europskom unijom točno, točnije poglavlje 22. regionalna politika gdje se izrijekom traži mogućnost višegodišnjeg planiranja, prenošenja sredstava za kapitalne projekte iz jedne proračunske godine u drugu te veća fleksibilnost u izvršavanju samoga proračuna. Vlada je donijela i strategiju unapređenja i modernizacija procesa u sustavu državne riznice za period 2007. do 2011. koja predviđa mjere modernizacije proračunskih procesa uključujući i višegodišnji proračunski okvir te uvođenje veće fleksibilnosti u pripremu i izvršavanje državnoga proračuna. Također 2008. država je usvojila i strategiju reforme državne uprave za razdoblje razdoblje od 2008. do 2011. kojim se predviđa uvođenje metode strateškog planiranja te definiranje strateških prioriteta Vlade. Svakako da je važećim zakonom utvrđena i donošenje, obveza donošenja velikog broja provedbenih propisa. A donošenje tih dijela propisa nije bilo moguće zbog nejasnih i međusobno neusklađenih odredbi u samome zakonu. Važećim zakonom određena je definicija unutarnje revizije u kojoj je propisano da su proračunski korisnici kako na državnoj i lokalnim sredinama obvezni ustrojiti ustrojiti unutarnju reviziju te da je to obveza čelnika proračunskog korisnika i u velikom dijelu kako državnih tako i lokalnih organa vlasti to je i učinjeno. Međutim ta unutrašnja revizija dio je sustava, unutrašnje financijske kontrole koja je regulirana kroz Zakon o sustavu unutrašnjih financijskih kontrola i taj zakon na jedan drugačiji način pristupa ulozi i svrsi unutrašnje revizije. Tri se pitanja koja se trebaju urediti predloženim zakonom. To je područje planirane izrade i donošenja proračuna za jednu godinu i projekcije za sljedeće dvije te izvršavanje proračuna na razini države i jedinica lokalnih, lokalne lokalne samouprave i područne. Dva, područje upravljanja proračunskim sredstvima, imovinom države i jedinica lokalne samouprave te zaduživanje i davanje jamstva o čemu je već i malo prije bilo riječi te o području samih proračunskih odnosa u samom sektoru. Evo, ovdje je već i spomenuto posebno tema je pozicije srednjoročnog proračunskog okvira koji zapravo povezuje prioritete Vlade i proračuna u okviru od državne razine kako potrošnje, te naglašava određene ustupke između međusobno konkurentnih ciljeva. Srednjoročni proračunski okvir sastoji se od makroekonomskih projekcija prihoda i rashoda deficita i duga za srednjoročno razdoblje, strateških planova koji postavljaju vladine politike, pristupa od vrha prema dnu, sustava mjerenja učinaka koji utvrđuju ciljeve, te proračun koji daje pregled vladinih planova potrošnje za slijedeću godinu i predstavlja prvu godinu srednjoročnog okvira. Ovdje bih posebno želio istaknuti da proračunski dokumenti pažljivo objašnjavaju procjene proračunskih stavki i višegodišnje procjene povezane sa višegodišnjim procjenama iz prethodne godine. Uočljivo je da se broj kapitalnih projekata iz godine u godinu povećava. Ovakav višegodišnji okvir omogućit će praćenje projekata kroz duže vremensko razdoblje, a sa druge strane dati jednu dozu transparentnosti, jer na neki način osvjetljava i ulaze političkih odluka na proračune. Svakako da je potreba pozicioniranja stranačkog planiranja u srednjoročni proračunski okvir vrlo izražena tematika, a upravo zbog toga da bi se na neki način osigurala održivost proračunskih politika i planirane njihove promjene. To je proces koji se godišnje ponavlja i koji je usmjeren na smanjivanje nejednakosti između onog što je dostupno i onog što korisnici samoga proračuna traže. Jasno je da se uloga Ministarstva financija protokom ove godine mijenja u odnosu na onu koja je bila devedesetih godina i sigurna da će se ona nastaviti i dalje i dalje od njezine vodeće uloge pri elokaciji, preraspodjeli proračuna do poticaja ministarstva i raznih drugih tijela državne uprave da odluče o toj raspodjeli dodijeljenih sredstava. Spomenuto je već ovdje određena fleksibilnost ministarstva koja je temeljem prijedloga ovog zakona takova da se donošenje projekcija usvajaju na drugoj razini, a proračuna na trećoj. Ali ostaje obaveza nadležnih tijela da podnošenje polugodišnjih i godišnjih izvještaja ostaje o izvršenju proračuna ostaje na postojećoj četvrtoj razini organizacije i klasifikacije. Svakako da posljedice koje će se donošenjem ovog zakona dogoditi ili proistječi prije svega se odnosi na dosljedno primjenjivanje proračunskih načela pravnih normi i postupaka za kako izradu donošenja i izvršavanja samih financijskih planova, a svakako uz izvještavanje podlijeganje proračunskom nadzoru uz mjere odgovornosti kako čelnika tako i drugih odgovornih osoba, a sam obuhvat subjekata u prijedlogu ovoga novoga zakona nije promijenjen. On se određuje u svojim dijelovima odnosi i na druge pravne osobe izvan proračunske korisnike i to kako na izradu financijskih planova, upravljanja samim novčanim sredstvima, zaduživanjem davanjem jamstava, izradom i podnošenjem izvještaja i provedbom proračunskim nadzorom, a koji se s obzirom na izvore financiranja i uključuje u opći proračun. Svakako, ovaj novi zakon usmjeren je i na povećavanje učinkovitosti i transparentnosti proračuna sukladno smjernicama i sublimirajući ovo naprijed rečeno činjenica je da kroz ovaj novi prijedlog zakona uvodi se obveza praćenja prihoda i primitaka, te rashoda izdataka po izvoru financiranja, izrada strateških planova za nadležna ministarstva na razini razdjela organizacijske klasifikacije. Ono što osobno smatram vrlo bitno i izradbom strategije vladinih programa za trogodišnje razdoblje i njezino donošenje od strane Vlada. Donošenje proračuna za jednu proračunsku godinu i projekciju za slijedeće dvije od strane Hrvatskog sabora ili strane predstavničkoga tijela. Ono što je novo također, usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna od strane Hrvatskog sabora najkasnije do 30. listopada tekuće godine, usvajanja godišnjeg izvještaja najkasnije do tekućeg, do 15. srpnja tekuće godine. To je ono što svakako pobuđuje i vjerujem ovdje danas najveću pozornost, a to je uključivanje jamstva i suglasnosti koje jedinice lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave daju pravnoj pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu kao opseg mogućeg vlastitoga zaduživanja, te ishođenje prethodne suglasnosti ministarstva, odnosno ministra financija za jedinice lokalne i područne samouprave kojim se želi dati jamstvo, odnosno suglasnost pravnoj osobi koja je u svom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu …/Govornik objave usvojenog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna u “Narodnim novinama“ itd. Svakako, prijedlogom ovog zakona dana je mogućnost prenošenja namjenskih prihoda iz jedne u drugu fiskalnu godinu i taj dio prijedloga zakona smatram također bitno je veliki dio kapitalnih investicija je vezan za period više ili dulje od jedne godine. Usuđujem se reći čak i više od jednog četverogodišnjeg mandata, te svakako na ovaj način se to kvalitetnije uređuje, te svakako na kraju mogu reći da klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati donošenja ovog zakona po hitnom postupku. Hvala. Hvala. Klub zastupnika HNS-a, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici Vlade. Pred nama je prijedlog zakona kojega kolega Kajin nazvao u jednom trenutku Zakona o Gradu Zagrebu. Ja bih otišao korak dalje to je prijedlog zakona o sprječavanju funkcioniranja lokalne samouprave i regionalnog i lokalnog razvoja zbog prilika u Gradu Zagrebu i Zagrebačkom holdingu. Tako bi se to moglo zvati. Čini se naprosto da se on i donosi, odnosno predlaže samo kako bi se stalo na kraj zaduživanju Zagrebačkog holdinga. I ne samo to. Ovdje je jedna skrivena namjera na koju ja izravno upozoravam. Ovim Zakonom se uništava institut catch pullinga u Hrvatskoj kao regularne zakonom utemeljene bankarske usluge. O tome nešto kasnije. Posve je jasno da država mora regulirati i uspostaviti sustav koji će spriječiti pretjerano zaduživanje i jedinica lokalne i regionalne samouprave. neka pravila igre moraju postojati i Zakon o proračunu je doista pravo mjesto da se ta pravila igre i utvrde. Sada je pitanje kako. To je prije svega političko pitanje da se razumijemo. Pitanje postavljanja limita procjene mogućnosti ukupnoga gospodarskog stanja u zemlji. Međutim, ovo je neustavan zakon i njega ću vjerojatno ustavnom tužbom vrlo lako srušiti tko god hoće u ovome dijelu koje se tiče zaduživanja tvrtki u dominantnom vlasništvu jedinica lokalne regionalne samouprave. Zašto? Pa podsjetiti ću vas. Ustav Republike Hrvatske člankom 3. utvrđuje nepovredivost vlasništva jer je ona ustanovljena kao jedna od najviših vrednota ustavnog poretka i temelj za tumačenje Ustava. Nadalje, člankom 49. Ustava Republike Hrvatske kaže se poduzetnička i tržišna sloboda temelj su gospodarskog ustroja Republike Hrvatske, država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu. Država potiče gospodarski napredak i socijalno blagostanje građana i brine se za gospodarski razvitak svih svojih krajeva, prava stečena ulaganjem kapitala ne mogu se umanjiti zakonom ili drugim pravnim aktom. Postoji Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja, u njemu se u članku 4. u stavku 1. explicite kaže: "Ovaj se Zakon primjenjuje na pravne osobe čiji su osnivači imatelji udjela ili dionica država, odnosno jedinice lokalne ili jedinice područne (regionalne) samouprave.". Trgovačka društva u Republici Hrvatskoj neovisno o tome tko im je vlasnik u kojemu omjeru i koje su vrste ne funkcioniraju ama baš u ničemu prema Zakonu o proračunu nego prema Zakonu o trgovačkim društvima i prema čitavom nizu zakona kojima se utvrđuje financijsko poslovanje trgovačkih društava i porezne obveze. Ovim se prijedlogom izravno ugrožava poduzetnička sloboda, izravno se ugrožava mogućnost opstanka čitavog niza pravnih osoba, odnosno trgovačkih društava u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave a objasniti ću i kako. Prije svega, pokušava se zapravo vlasničkom vezom između jedinica lokalne i regionalne samouprave i trgovačkog društva uspostaviti protektorat, odnosno izravna kontrola nad onim što nisu proračunska sredstva. Točno je, dio trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne, regionalne samouprave, dakle, komunalna poduzeća, da govorimo hrvatskim jezikom, dio svojih prihoda ostvaruju kapitalnim transferima iz gradskih i lokalnih, općinskih i regionalnih proračuna. To je točno jer obavljaju određene javne funkcije kao što su održavanje javnih zelenih površina, održavanje lokalnih prometnica, održavanje grobalja itd. Ali ta trgovačka društva su na tržištu jedinice lokalne samouprave, regionalne samouprave su prisiljene bile dati ta trgovačka društva na tržište u svim onim poslovima koji su nekada bili komunalna djelatnost i mogli su se izravno ugovarati a sada više to nije tako i moraju ići na natječaj. A tko gradi ceste, tko gradi vodovode, tko gradi plinovode, zašto se pravimo ludi? Ovaj zakon je mogao napisati samo netko tko nema niti dana radnog staža u trgovačkom društvu. Nadalje, što su izvorni prihodi komunalnih poduzeća? Pa valja pružanje usluga građanima? Jel se voda daje besplatno? Odvodnja se vrši besplatno? Plin se distribuira besplatno? O čemu mi pričamo? Smeće se kupi besplatno? To su izvorni prihodi. Gdje su oni u ovome kontekstu, zašto oni nisu obuhvaćeni ukupnim buđetom, odnosno ukupnom masom na kojoj će se izračunavati postotak za zaduženje? Pravimo se ludi. Što je sa trgovačkim društvima koje ne obavljaju komunalne djelatnosti nego su izravno na tržištu. Hoću li vas podsjetiti distribucija plinom više nije komunalna djelatnost već odavno. Pa mi imamo tvrtke koje su 49% vlasništva privatnih osoba, a 51% regionalne ili lokalne samouprave. Ne samo da više nemaju nikakvo ekskluzivno pravo nego moraju ići za natječaj za koncesije. Pa evo malo prije smo govorili o Zakonu o koncesijama. I kada im se koncesija dodijeli što ćemo onda? Kazniti ih time da ne mogu uzeti niti prekonoćno zaduženje. Pa znadete li vi u Ministarstvu financija kako funkcionira komunalno trgovačko društvo i što je to konjunktura u komunalnim djelatnostima. Pa je li znate što se događa u siječnju, veljači i ožujku svake godine? Pa to je vrijeme kada se provodi sustav javne nabave kada nema velikih radova. Što zbog vremenskih prilika ili ne prilika, što zbog ostalih tehničkih i proceduralnih razvoja. Pa vi ste ovim zakonom onemogućili najnormalnije prekonoćno ili tjedno zaduženje za pokriće likvidnosti za isplatu plaća ljudima u komunalnim društvima. Pa otkuda vam pravo ta trgovačka društva staviti tako u nepovoljni položaj na tržištu? Što se tiče cash pullinga fantastičan sustav u kojemu mogu sudjelovati različiti akteri. Gdje se upravo dnevna nelikvidnost iz ovih ili onih tržišnih razloga premoštava zapravo unutar grupacije koja se između sebe dogovorila o tzv. prekonoćnim ili kratkoročnim pozajmicama a sve unutar ukupnoga budžeta kojega imaju. Ovim se to ukida. Vi praktički niti lipe ne možete uzeti od poslovne banke u trenutku kada vam taj novac treba samo zato što znadete da vam na naplatu dolazi posao kojega ste izvršili za pet ili 10 dana. I s jedne strane dakle, mi smo zakonom obvezali sva trgovačka društva da onoga časa kada ispostave fakturu za izvršeni posao, kada istekne rok za plaćanje, sve to knjiže u svoj rashod, a onda im kažete ne možete posuditi niti pet lipa da biste premostili do trenutka kada će naplatiti svoje usluge. U tom smislu, ovo je vrlo opasan zakon, ovo je zakon koji je nepravedan, to je zakon kojim se zbog jednog buta, reći ću, ne šnicle jer grad Zagreb je malo više od šnicle, pokušava ubiti čitava krava i zapravo se onemogućava lokalni i regionalni razvitak. Ta diskrepanca između ovih 20% po ovome zakonu i 2,3% po Zakonu o izvršenju proračuna vrhunsko je licemjerje. Ovoga časa limite od 2,3% već su probili svi oni koji su se do sad zadužili. Izračunajte kolika su dugovanja Požeško-slavonske županije i grada Zagreba. Tog časa ključ u bravu neće Ministarstvo financija moći dati nikome nikakvu suglasnost niti za jamstvo niti za zaduženje jedne jedine lipe. Zašto to radimo? Pa ako je 128 jedinica lokalne i regionalne samouprave ovog časa prezaduženo prema nekim kriterijima Ministarstva financija, odnosno zakonom utvrđenih limita, zašto kažnjavamo ovih 450? Iz čega ćemo financirati lokalni razvoj, gradnju vodovoda, gradnju plinovoda? Pa mi ovog časa, ako je već tvrtka u mješovitom vlasništvu, distributer plina, pa mi joj ovog časa ne omogućavamo niti da od banke uzme kredit za financiranje daljnjih priključaka i plinovodne magistralne mreže. A rekli smo da to više nije komunalna djelatnost, da to više ne smije financirati jedinica lokalne i regionalne samouprave. Pa dajemo se dogovorimo. Ovo je još jedan u nizu prijedloga kojim se ide na usiljenu centralizaciju Hrvatske. Ponoviti ću, neka se sto puta čuje ako treba. Skandalozno je u ovome Saboru donositi zakone koji stupaju na snagu 1.7. imaju izravan efekt na proračune lokalne i regionalne samouprave kao što se dogodilo sa izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak. To se nigdje ne radi tako. 1.1. je međna točka za takve stvari. Vi usred poslovne godine gradovima i općinama mijenjate proračun. To je nezakonito. To se ne smije raditi. Kad su doneseni svi razvojni programi, svi programi ulaganja, pa što to ljudi radimo? Kako se igramo sa sudbinom Hrvatske? To nije niti narodnosno ponašanje, a niti odgovorno. HNS neće podržati ovaj zakon. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Bez lupanja ovdje, to bih molio. U ime predlagača, uvaženi Zdravko Marić, državni tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Evo, ja bih volio, odnosno samo kratko reagirao na početak rasprave, uvaženi zastupnik u ime kluba HNS-a se dotaknuo između ostalog i pojma "cash pulling-a" u Prijedlogu zakona o proračunu, članak 62., upravljanje novčanim sredstvima. Točno stoji i piše na koji način i kako se upravlja raspoloživim novčanim sredstvima, dakle viškom sredstava na računima. Mislim da iz tog članka je vrlo jasno i evidentno da nema nikakvih ograničenja, bilo za predsjednika poglavarstva, bilo za ministra, naravno na razini države. Ovo sve ostalo što govorimo i pričamo, dakle o jamstvima, o davanju suglasnosti i uključivanju njihovom u ukupni limit od 20%, ja bih rekao da je to ipak, i tu bih naglasio u svakom slučaju da se tu radi o dugoročnim obvezama, dakle za zaduživanje za dugi rok i dugoročno preuzimanje obveza i moram tu odmah reagirati. Dakle, i Ministarstvo financija i Vlada Republike Hrvatske je svakako upoznata sa Zakonom o trgovačkim društvima i mi smo upoznati s poslovanjem poduzeća, ali ja moram isto tako reći jednu stvar. Dakle, ako poduzeće u većinskom vlasništvu jedinice lokalne i područne samouprave ne može snositi svoje obveze i to postane teret jedinica lokalne i područne samouprave, to postaje stvar proračuna, Zakona o proračunu, Zakona o izvršavanju proračuna. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo jednu obavijest. 12. sjednica Odbora za lokalnu i područnu regionalnu samoupravu Hrvatskog sabora održati će se danas, u utorak 8. srpnja 2008. godine u 15 sati u dvorani Janka Draškovića 202, 2. kat. Predsjednik, uvaženi Zvonimir Mršić. Pa vele da ima još jedna, a onda je još jedna. Nastavak 12. sjednice Odbora za gospodarstvo održati će se danas, utorak 8. srpnja u 14 sati u dvorani Eugena Kvaternika 233 i to predsjednik profesor doktor Dragan Kovačević. Hvala lijepa, primili ste te obavijesti. Idemo dalje s raspravom po klubovima. U ime kluba HSS-a, uvaženi Josip Friščić, potpredsjednik Doma. Izvolite.

ovo je jedan od zakona, a i ova rasprava će nam svima poslužiti da s jedne strane napravimo osvrt, ja bih rekao, a inventuru toga što se događa u procesu procesu i domeni raspolaganja sredstvima građana jer mi stalno govorimo proračun, proračun, proračun. To su novci građana i mi preko proračuna upravljamo novcima građana, na koji način se prema tome odnosimo i kada završe određeni procesi, pojedina razdoblja ili mandati, što se onda postavlja jedni drugima i kako se to pravda, što dokumentima, što financijski, a što politički. I sada kada govorimo o proračunu, onda zasigurno prije svega moramo i želim napraviti osvrt gdje smo mi to danas. Mi koji smo se bavili, bavimo se donošenjem proračuna, onda znamo da je temeljno bilo tekući za tu godinu. Ona projekcija za iduće dvije, to je u pravilu bilo ispunjenje forme jer niti se to posebno pratilo, niti se to posebno kontroliralo, niti je to bila bilo kakva obveza za planiranje iduće godine da se toga treba Drugo što je zasigurno važno i značajno, to je bilo pitanje zaduživanja jer onog trenutka kada su iscrpljene mogućnosti u okviru proračuna vezano uz postotke i dobivanja suglasnosti, onda se to prebacivalo na način da se osnivaju tvrtke i onda opet to sve kretalo otpočetka. Treće što je također značajno i važno o čemu treba govoriti, djelomično je već danas ovdje govoreno, a vjerujem da će biti puno rasprave, to je pitanje dobivanja jamstava. Jer kao što nam se kao građanima događalo da u jednom periodu kroz nekoliko godina financijske institucije ili bankari olako su odobravali kredite, bilo je bitno da su jamci, da rade u državnim firmama. Jednako tako ostvarivanje kreditnih sredstava u trgovačkim društvima je jedan složeni proces, osim ako iza toga ne stoji generalno ili državno jamstvo ili jamstvo regionalne ili lokalne samouprave tada to ide mnogo brže jer se zna da iza toga stoje građani, da nitko neće u stečaj gurnuti općinu, grad ili županiju da treba vode, plina ili ceste, škole ili vrtića i da će već netko naći rješenja da se dugovi namire. U okviru tih jamstava sigurno da je značajno i važno i zato smo se, ja sam bio sedam godina župan, ovdje sjede gradonačelnici, načelnici, tukli što je moguće prije i što kvalitetnije jamstvo dobiti, državno je bilo najbolje. Pa bi bilo dobro i zgodno vidjeti i učešće države u otplati tako preuzetih obveza, jer mnogi onog trenutka kada su donijeli jamstvo iz Ministarstva financija su zapravo zaboravili na obveze, već će to netko platiti, mi gradimo školu, vrtiće ili nešto drugo, a netko bude to već platil' jer sigurno da onaj tko je gradio se iz toga naplatiti neće. To su po meni konstatacije. To su moja viđenja gdje smo mi danas. I sada što ovaj zakon i u kom pravcu on postavlja odnose? Prije svega mislim da je nužno i potrebno da proračunsko planiranje uskladimo sa svojim programima i akcionim akcionim planovima na pojedinom prostoru i području, jer nemoguće je kroz jednu godinu graditi školu, vrtiće, cestu, sve ono, plinovoda, vodovoda što mi planiramo i tu treba to uskladiti, ali svesti u realnosti i vraćam se na ono što sam na početku rekao, u odgovornost u odnosu na višegodišnje planiranje, mislim da je to dobro. Mislim da je dobro da ovaj nivo ili razina planiranja da se manemo toga da mi ovdje u Saboru moramo usvajati planove na četvrtom nivou, a onda kada dođe do izvršenja, realizacije, onda nam oni koji na tome rade, govore ne možemo platiti račun za prijevoz, iako na poziciji za ne znam informiranje imamo prostora, ali mi to ne možemo prenijeti s jedne pozicije na drugu jer je takav nivo planiranja i bez rebalansa to ne ide. I zato je dobro da daje ta mogućnost, veća operativnost, ali iza svakog takvog izražaja i pogleda ja gledam i veća odgovornost onih koji su odgovorni za trošenje neproračunskih sredstava nego sredstava građana koji se na ovaj ili onaj način sliju u proračun. I zatim ono što također ovaj zakon sada postavlja, po meni ne razrađuje još dovoljno dobro, to je članak 68. Kažem postavka je dobra, ali treba ga i jasno odraditi, odraditi, predvidjeti gdje, kada i zbog čega, to su otpisi, odgode i obročno plaćanje. Tu će se vrlo brzo javiti problemi jer je to predviđeno kako na državnom nivou tako na lokalnom i regionalnom i sigurno je, oni koji se bave naplatom prihoda, jako dobro znaju ako ne mogu jednokratno naplatiti onda ajmo u obračun, ali koje je sad taj i kojim motivima i procjenama da jednome dadeš na obroke, drugoga tražiš jednokratno. Ovo po meni moraju biti izuzeci. Jer ako nam se to pretvori u pravila, onda pravilo primijenimo samo na određene strukture, onda ćemo vrlo brzo doći u onu sferu o kojoj često govorimo, to je tko nekome pogoduje da za to ne pronađem neku složeniju i lošiju riječ. Članak 89. javno privatno partnerstvo sigurno pred godinu i pol i dvije godine mi o tome u Hrvatskoj zapravo smo tek počeli razgovarati. Sada se to unaša u zakonska rješenja u proračunu sa jasnim volumenima koliko i za koje namjene, ali zasigurno kod ovoga također vidimo koja su odstupanja i na koji način netko pristupa spoznaji ovog zaduženja, jer i to su zaduženja. Ako je netko napravio školu ili vrtića, ugovoril da će ga otplaćivati na 25 godina kroz uslugu onda je to dug na 25 godina, da od toga ne bježimo nakon 25 godina po tom ugovoru tko živ, tko mrtav, on će biti vlasnik toga objekta. I zasigurno da je to zaduživanje sada za sve one koji će doći sutra. Sigurno je da je to jedna nova domena, jedno novo područje koje će i posebno i drugom regulativom trebati popratiti jer nam se može i događati će nam se ponovo ovo što smo i ovih dana slušali da u jednoj jedinici regionalne samouprave jedni kažu na 25 godina je dug 800 milijuna, a čelnik veli niti kune duga nema. E pa sada netko to mora raščistiti, da li ima ili nema. Kada razgovaram sa načelnicima ili gradonačelnicima koji su morali potpisati očitovanje da će 25 godina plaćati uslugu oni kažu, mi faktički nemamo što raditi nego samo moramo biti dobro pismeni i znati potpisati se da namirujemo obveze, jer sigurno je da nitko neće zatvoriti škole ili vrtića i onemogućiti djeci da koriste taj objekat, niti onaj koji ga je kao privatni partner gradio, niti tamo organizirati i voditi privatnu školu ili neku drugu sličnu djelatnost. Smatramo da predloženi zakon s rješenjima koja su ovdje dana, ali i s pojašnjenjima oko pitanja koja sam postavio, može predstavljati jedan dobar iskorak prema jačanju odgovornosti u upravljanju i korištenju sredstava poreznih obveznika, a jednako tako se usklađuje sa regulativom ono što svi govorimo, a to moramo i prihvatiti što je nužno i potrebno i što kontinuirano radimo i zato podržavam donošenje ovakvog zakona. Hvala. znam je li, u ime Kluba SDP-a gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, cijenjeni kolegice i kolege. Ovaj zakon ima skraćeni naziv, a to je Zakon o proračunu. Mi u klubu SDP-a mislimo da bi ovom zakonu trebalo dodati tu zarez ili dodati veznik "i" i reći i centralizaciji države primjerice ili Zakon o proračunu i političkoj redistribuciji ili Zakon o proračunu i političkom reketu. Jer ovaj zakon je u suštini dobar sve do stranice 35. odnosno do poglavlja "Zaduživanje i davanje jamstva jedinici lokalne i područne regionalne samouprave". Od tog članka se derogira sve ono što je dobro prije napisano, ali se derogira i sve ono što smo dobro u ovom saboru, a odnosi se na lokalnu samoupravu. Ovaj zakon iskazuje apsolutno nepovjerenje Vladi Republike Hrvatske u lokalnu samoupravu. Ovaj zakon kaže ne trebaju nama sljedeće godine neposredni izbori gradonačelnika. Najbolje je da sljedeće godine neposredno biramo pomoćnike ministra financija. Jer sve što će gradonačelnik, načelnik i župan trebati raditi morat će poslat ministru financija na suglasnost. Pa što će ga onda građani neposredno birati? Još ako prođe i Zakon o radnim odnosima u lokalnoj samoupravi gdje će Vlada određivati i plaće u lokalnoj samoupravi. Ne treba nam niti gradonačelnik, dosta je fikus u uredu gradonačelnika. O čemu će to gradonačelnik odlučivati, odnosno predstavničko tijelo? Ili nam je dosta da imamo predstavničko tijelo i predsjednika predstavničkog tijela i tajnicu gradonačelnika koja će slati sve što napravi na suglasnost ministru financija. A ministar financija valjda se neće baviti više državnim financijama nego će biti ministar regionalnih i lokalnih financija, jer neće imati vremena za drugi posao obavljati, osim da se bavi ovim što mu piše u članku 87., 88., 89., 90. Mi smo do danas imali Zakon o proračunu koji smo svake godine uz Zakon o izvršavanju državnog proračuna ukidali članke koji su se ili derogirali članke koji su se odnosili na dugoročno planiranje. Nijednom nismo primijenili primjerice planiranje radnih odnosa na tri godine što je do sada predviđao Zakon o proračunu. A sada to kao strateško planiranje hvalimo kao veliki napredak ovog zakona. Pa mi to imamo i do sada, kolegice i kolege, ali to nismo bili spremni primjenjivati. I OK, to je usklađeno sa europskom regulativom i to možemo reći. Ali sam uvjeren, a uvjeravam i vas da članci 86., 87., 878., 89., 90., 91., 92. nisu usklađeni sa europskom europskom pravnom stečevinom. Nigdje u Europi nema ovakav stupanj kontrole, nadzora i donošenja odluka umjesto jedinica lokalne samouprave kao što ovaj zakon predviđa. Danas je u Hrvatskom saboru predsjednik Odbora regije Europskog parlamenta i njegova ključna, jedna od ključnih rečenica je da za napredak i razvitak države moraju postojati različite razine odgovornosti između državne, lokalne i regionalne vlasti. Tri puta je to ponovio sada na sastanku koji smo održali s njim. Ovdje toga nema. Ovdje nema nikakve odgovornosti ministra, ali ima apsolutna kontrola ministra nad onim što se radi u lokalnoj samoupravi sa financijama. Ako je u prošlosti netko djelovao i radio protuzakonito, taj treba završiti sa kaznenom prijavom, treba ga sud procesuirati i treba ga osuditi, ako je doista činio kaznena djela. Ali ne možemo zbog neodgovornih pojedinaca zbog kojih je zakazao sustav kontrole i Vlade i pravosuđa i Državne revizije, mi sada cijelu lokalnu samoupravu stavljati u jaram kao što ga stavljamo ovim zakonom. I do sada se jedinice lokalne samouprave, one koje su imale sve karakteristike i kapacitet nisu mogle zadužiti zato jer je postojala prvo ograničenje Zakonom o izvršavanju državnog proračuna o ukupnom iznosu mogućeg zaduživanja jedinica lokalne samouprave, a nakon toga politička diskrecija Vlade o tome kome hoće, a kome neće davati suglasnost. Danas mi idemo korak dalje, ne samo jedinica lokalne samouprave nego sva poduzeća i ustanove koje su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, ne mogu ništa raditi bez suglasnosti ministra financija. Pa što će nam Zakon o trgovačkom društvu? Moramo promijeniti Zakon o trgovačkim društvima i reći da se Zakon o trgovačkim društvima ne odnosi na trgovačka društva koja su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Promijenimo Zakon o ustanovama pa recimo da se taj Zakon o ustanovama ne odnosi na ustanove koje osniva jedinica lokalne samouprave, jer ravnatelj ustanove kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave nema nikakve veze sa ravnateljem ustanove kojoj je primjerice osnivač država ili privatni osnivač ustanova. Direktor trgovačkog poduzeća kojem je osnivač jedinica lokalne samouprave nema nikakve veze sa bilo kojim drugim direktorom, a posebno ne sa direktorom javnog poduzeća u vlasništvu države, jer u konačnici direktor poduzeća kojem je osnivač jedinica lokalne samouprave svoj izvještaj mora dati skupštini ako je društvo ograničene odgovornosti, ako je dioničko društvo isto tako. I taj izvještaj ide na poglavarstvo i taj izvještaj u gradski ili županijski parlament. Kad smo mi to raspravljali o izvještaju o radu nekog državnog poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske? Kada se o tome javno raspravljalo? Kada je to bilo dostupno javnosti? Ali oni se mogu zaduživati bez suglasnosti. Oni mogu svoje zaduženje napraviti onako kao što to mogu napraviti sva druga trgovačka društva. Trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne samouprave sada će morati za sve praktično pitati ministra financija. I ja se ne brinem toliko o njima, ja se brinem o tome što će nam raditi ministar financija. On će morati 36 sati dnevno raditi da bi potpisivao ili odbijao suglasnosti za zaduživanja jedinica lokalne samouprave. I to je prvi korak. Bilo bi O.k., ne bi bilo O.k., ali dobro, 'ajde da se mora tražiti suglasnost tamo da se neko komunalno poduzeće neke općine koja ima proračun od 2 milijuna hoće zadužiti da bi kupilo "Rolgu", to je onaj stroj za čišćenje ulica. To košta nekih 350, 400 tisuća kuna i sada taj cijeli postupak provedete i dođe do ministra financija da on naprosto da suglasnost. Ali zašto da Rolga ulazi u kapacitet zaduživanja jedinica lokalne samouprave? Zašto svaki kredit, svaki financijski leasing, svaka suglasnost ulazi u kapacitet zaduživanja jedinica lokalne samouprave? Kamo mi to težimo? Grad Beč ima preko 100 poduzeća iz vlasničkih prava, upravljanja imovinom Grada Beča sa 35% se drži puni proračun Grada Beča i na takav način osigurava funkcioniranje grada, jer u ovakvoj situaciji kada svaka deseta kuna tek ide u lokalne proračune, a prvih devet ide u centralni proračun, od čega pola od deset ostaje u Gradu Zagrebu, a tak sa pet, šest raspolažu sve općine, gradovi i županija. Pa kako netko razmišlja o tome da će se moći razvijati te općine i ti gradovi i realizirati kapitalni projekt. Mi ovdje govorimo o tome da ulazi u ukupni kapacitet zaduživanja od 20%, pa znate neka komunalna poduzeća ili neka trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne samouprave imaju veće ukupne prihode od proračuna jedinica lokalne samouprave u kojima su oni vlasnici. Pa što to može to poduzeće kupiti, da bi bilo to u okviru 20% i da bi to bio kapacitet? Moći ćete kupiti neki gradovi i općine će moći kupiti jedan kamion, odnosno komunalna poduzeća, kamion za kupljenje smeća i sljedeće dvije, tri godine budu lepo doma sedili i pili kavu, jer neće moći ništa drugo raditi. Druga stvar je s onima koji očekuju transfere iz državnog proračuna. Ovaj zakon stvara apsolutnu ovisnost lokalne samouprave o Vladi. I uopće vam nije bitno, neće biti bitno ako ostane ovakav zakon. Koliko dobro radite, koliko ste povjerenja građana dobili, nego kakvi ste si sa vladom? mi imamo situaciju i nedavno je smijenjena vlast ili korigirana vlast u jednoj županiji, zato jer je rečeno da se ne može dobiti novac iz državnog proračuna tako dugo dok je SDP u konstitutivni dio te županijske vlasti. Pa po ovom zakonu nam ne trebaju izbori. Neka naprosto premijer ili ministar financija imenuju podobnika koji će provoditi jedino i isključivo ono što Vlada kaže, shvati to vladina suglasnost i gotovo. Ne trebaju nam niti lokalni proračuni, sve neka ide u državni proračun i sve neka se iz državnog proračuna redistribuira. Ne prema natječajima, nego prema političkim kriterijima. Potpuno su pobrkani lončići sa ovim zakonom. Ja bih volio da je u ovoj tablici usklađivanja sa europskim zakonodavstvom, baš rečeno sa kojim to člancima europske pravne stečevine ili Europske povelje o lokalnoj samoupravi, primjerice usklađeni su ovi članci od 86 na dalje. Bilo bi dobro vidjeti da li su ti članci usklađeni sa zakonom, sa Ustavom Republike Hrvatske, koji između ostalog kaže da jedinice lokalne samouprave trebaju raspolagati sa dostatnim sredstvima za ispunjavanje funkcije i dužnosti koje su im zakonom povjerene. Jedna od mogućnosti da ispunjavate očekivanje građana je da osnujete firme, koje po zakonu možete osnivati i da te firme ili ta poduzeća onda djeluju na tržištu, jer svako poduzeće u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, to netko zaboravlja, nema privilegirani status. Ono djeluje potpuno ravnopravno na tržištu sa svim drugim poduzećima koje su trgovačkim društvima koja su osnovana u Hrvatskoj. Ali očito to neće više moći činiti, zato jer netko ograničava normalni financijski tijek unutar tog poduzeća. I naravno, ponovno se sve veže, idemo se linkati na Vladu i bit će važno što nam Vlada kaže, i bit će važno dakle što je Vlada u stanju nam odobriti. Za SDP je prihvatljiv prvi dio zakona. Za SDP apsolutno ne prihvatljiv, anti Europski, antidemokratski, protiv drugog koraka decentralizacije, drugi dio zakona. Mi predlažemo da se on kao takav povuče ili bi bilo najbolje, mogućega je korigirati, predlažemo da ide u drugo čitanje, ako ništa drugo. Ali sasvim sigurno nije dobro da se donosi u hitnom postupku, bez obzira što je P.Z.E. mi brojne druge zakone P.Z.E. donosimo u dva čitanja. Ovaj zakon nije prošao konzultacije sa udrugom gradova, udrugom općina i zajednicom županija, na što nas obvezuje Europska povelja koju smo nedavno ratificirali u ovom Saboru. Što smo ratificirali povelju, ako ju nećemo primjenjivati? Ponavljam, prije nekoliko dana sam isto to govorio, mi i usklađujemo zakone kada ih uskladimo sa zakonom o Europskoj uniji, onda ih ne provodimo. Jer Europske povelja je donesena u ovom Saboru. Da bi se uskladili sa europskom pravnom stečevinom i postala je pravnom svojinom Hrvatske i hrvatskog Parlamenta. I Vlada i hrvatski Parlament se mora po njoj ponašati. Prema tome, predlažemo dakle, da se ovaj zakon povuče ili da se u dijelu koji se odnosi na lokalnu samoupravu u potpunosti korigira u suglasju sa pravnom stečevinom Europske unije. U ime predlagača. O.k, najprije imamo prijavu za dva ispravka. Uvaženi zastupnik Boris Matković. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče. Mislim da je kolega Mršić ovdje istaknuo da je institucija čiji su u biti, čiji grad osnivač, da ne mogu raditi ništa mimo ministarstva, odnosno ministra financija. Mislim, pa to definitivno nije točno. Zapravo, istina je da oni mogu raditi ono što su radili i do sada, zapravo ono što im dopušta Zakon o trgovačkim društvima ali se ne mogu zaduživati više nego što mogu servisirati jer kad stvore taj problem onda to više nije samo njihov problem, onda je to problem koji odlučuje netko drugi i zapravo kojega su nametnuli nekome drugom. Ja to tako poimam. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Prijava uvaženi zastupnik Davor Huška ispravak navoda. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala, gospodine predsjedniče. Pa ja bih htio ispraviti netočan navod kolege zastupnika i gradonačelnika Mršića da će u slučaju da gradonačelnik i grad ne mogu odlučivati o kreditnim zaduženjima odnosno jamstvima gradonačelnik sjediti kao fikus u kancelariji. Ako je to jedini posao gradonačelnika da brine o tome kako osigurati kreditna sredstva za grad, za tvrtke kojima je osnivač, za ustanove kojima je osnivač grad onda je to zbilja jasno. Gradonačelnik ima puno pametnijeg posla, puno važnijeg posla nego brinuti se o kreditnim zaduženjima i ako će kolega Mršić sjediti kao fikus nakon ovog zakona u

Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Pa sjedeći ovdje i slušajući raspravu gospodina Mršića ovo naprosto čovjek ne vjeruje. Članak 105. zakona iz 2003. godine ugovor o zaduživanju sklapa predstojnik poglavarstva na osnovu donesenog proračuna uz prethodno mišljenje ministra i Vlade Republike Hrvatske. Što je izmjena u postojećem zakonu i što se tu okarakterizira od SDP-a i HNS-a kao udar na lokalnu samoupravu, udar na demokraciju što ja ne znam što sve ovdje nije rečeno. Želimo spriječiti, oni neće to javno iznijeti zbog hrvatske javnosti. Želimo spriječiti da se osnivaju poduzeća sa temeljnim kapitalom i zadužuju po nekoliko desetaka milijuna kuna što kasnije pada kao obveza lokalnog proračuna. Pogledajte svoje rasprave kada je bio slučaj Požege, upravo ste vi to govorili. S jedne strane podnosite tužbu Ustavnom sudu da država nadoknadi štetu u Požegi a kad država želi zakonodavno to urediti onda se bunite. Dakle, gospodine Mršiću u Zakonu o proračunu iz 2003. godine je sve regulirano ovo što ste vi sada govorili. Jedino što je dodano da poduzeća kojima gradovi i općine daju jamstvo ulaze u kvotu ali ne ona poduzeća koja su solventna, koja dobro. …/Upadica se Niste ni pitali nego ste izokrenuli ono što zakon određuje. Gospodine Mršiću ja sam pristojno sjedio i slušao sam vas. Ako možete mi dozvoliti da kažem, onda očigledno je nervozni ste jer ste promašili raspravu. Ali nelogično je da se zabrani zaduživanje trgovačkim društvima koja su solventna i koja bez problema kod bilo koje poslovne banke mogu dobiti kredit. To je nelogično i to nitko ne želi ali želimo spriječiti da se osnivaju poduzeća sa temeljnim kapitalom od 20 tisuća kuna i da temeljem toga zadužuju se sa nekoliko milijuna ili desetaka milijuna kuna, logično je da će povrat tog kredita pasti na teret jedinica lokalne samouprave. I to je ono što se želi spriječiti. Također, želio bih vas podsjetiti nešto gospodine Mršiću kao što ste vi ovdje tako vehementno govorili i vaš prethodnih iz HNS-a tako su i 2003. godine gradonačelnici i župani htjeli podići kredit i nešto napraviti. Međutim, Zakonom o izvršenju državnog proračuna je koalicijska Vlada to naprosto zabranila. Pogledajte pa ćete vidjeti. Pa ne možete reći da 2003. godine gradonačelnici i načelnici nisu željeli nešto napraviti. Zbog hrvatske javnosti ja želim reći ovdje. Ništa novo u ovom zakonu nije osim što želimo spriječiti osnivanje društava uz temeljni kapital i zaduživanje u nedogled da bi to u konačnici palo na račun građana. i taj članak izbistrio mi ćemo predložiti jedan amandman na dodatak tom članku da će se točno Zakonom o izvršenju državnog proračuna definirati koja poduzeća se mogu a koja ne mogu zadužiti. Dakle, o tome će donositi odluku ovaj Visoki parlament. Druga stvar, ne možete govoriti da netko politički donosi ili ne donosi odluku. Ajde recite mi ovih četiri i pol godine koliko sam ja ministar ili koliko je ova Vlada koji grad je dobio zabranu zaduživanja. Niti jedan. …/Upadica Niti jedan grad nije dobio zabranu zaduživanja. Međutim, gledajte. …/Upadica se ne čuje./… Nitko neće reći, a to niste htjeli reći da u ograničenje zaduživanja ne ulaze EU fondovi, da je javno privatno partnerstvo regulirano posebnim zakonom. Recite mi sad ajde, ja vama ako nemam pravo kao predlagatelj ali retorički postavljam vama pitanje slučaj Varaždinske županije. Po proračunskom nadzoru tamo je definitivno izvršeno zaduživanje preko onoga što je dozvoljeno smjernicama. I sada imate slučaj Požeško-slavonske županije gdje je vaša retorika sasvim drugačija. Netko je i onda morao dostavljati ali retroaktivna izvješća. Međutim, da je bila ovakva odredba u zakonu onda se to ne bi moglo dogoditi. Dakle, niti jedno poduzeće grada Zagreba, grada Rijeke a i grada Koprivnice, grada Velike Gorice, grada Splita bilo kojega koji normalno posluje, ima normalno prihode, radi infrastrukturu na području grada itd. neće dobiti zabranu zaduživanja ali to je nelogično jer to poduzeće može po svim kriterijima na tržištu novca dobiti kredit. Ali ćemo spriječiti zaduživanje i probijanje zaduživanja onih poduzeća koja to naprosto ne mogu napraviti. Druga stvar, spominjali ste poduzeća u vlasništvu države. Ne možete brkati kruške i jabuke. INA ako se hoće zadužiti ne treba državno jamstvo. Hrvatske auto-ceste se mogu same zadužiti a mogu dobiti državno jamstvo da dobiju povoljni kredit. Država daje jamstvo isključivo hrvatskoj brodogradnji i to se točno zna zbog čega. Prema tome, mislim da ovaj Zakon o proračunu donosi daleko više boljih i kvalitetnijih stvari. Ali kažem čisto zbog svih nas koji smo ovdje bez obzira iz koje smo političke opcije nije dobro govoriti ono što naprosto, oprostite mi na izrazu, nije istina. Ovdje se ne mijenja ništa ono što ste vi u zakonu donijeli dok ste bili na vlasti 2003. Ja sam vam citirao članak 105. stavak 2., jedino što se dodaje jedna rečenica a to je da spriječimo malverzaciju, dakle da se ne mogu zaduživati poduzeća koja po ničemu nisu solventna i to je ono što se jedino mijenja i što se jedino dodaje. Međutim, vi ste željeli pod krinkom da izbjegnete bilo kakvu kontrolu zaduživanja jedinica lokalne samouprave onda su izmislili ovdje naprosto što ne piše u ovome zakonu nego ste govorili o nekim petnaestim stvarima. Ponavljam poduzeća koja su solventna, koja mogu dobiti kredit od poslovne banke sigurno da neće biti u ovoj kvoti. I nije ovo nikakav niti antieuropski niti kako ste već nazvali ovaj zakon, to je zakon koji je na tragu onoga što ova Vlada radi već protekle 4 godine a to je da se uvodi reda u javne financije. Isto tako želimo da tim putem krenu jedinice lokalne samouprave. Mnoge su to već napravile. Na tom im treba čestitati. Da i one imaju pod kontrolom zaduživanje. Da i one misle o svojoj budućnosti jer gledajte pred vama će se uskoro naći Zakon o javno privatnom partnerstvu. Taj zakon stvara obaveze u sljedećih 25 godina. I ako nemate dobru kontrolu, ako nemate dobar izračun što to za pojedinu jedinicu lokalne samouprave znači u sljedećih 25 godina onda se mi kao i Vlada i saborski zastupnici neodgovorno ponašamo. A znate zašto? Pa zato što smo dali nekome pravo da pojedinu jedinicu lokalne samouprave zaduži iznad onoga što će njeni građani i njeni stanovnici moći plaćati sljedećih 25 godina. To je smisao ovog zakona. To je smisao ovog zakona. Ništa drugo. I nije dobro gospodine Mršiću uz puno uvažavanje i vas kao gradonačelnika i zastupnika da iz ove govornice, ovog Visokog doma govorite nešto što naprosto ne stoji. Naprosto ne stoji. Sve odredbe oko postupnog zaduživanja godinu dana, sve odredbe oko zaduživanja na bazi anuiteta su iste kao i u zakonu koji ste vi donijeli 2003. godine. Jedino što je dodano dodano je ovo za poduzeća. Jer gledajte nelogično je, žao mi je što tu nema gospodina Beusa, recimo Grad Velika Gorica je osnovao poduzeće, kupili 50 autobusa pa bi tih 50 autobusa iznajmljivao ZET-u. I sad mi recite tko bi vraćao kredit za to poduzeće? Takva je bila namjena. I tako razgovaramo s RBD-om. Ne može netko reći da to nije istina. Tako je pregovarano s RBD-om. Je li normalno osnovati takvo poduzeće i stvoriti obaveze građanima sa pitanjem hoće se vraćati ili neće? gospodine Mršiću. Ja sam bio gradonačelnik. Od koalicije SDP-HNS sam naslijedio komunalno poduzeće u stečaju. I dobro znam kako grad teško funkcionira. Prema tome svi oni koji se zalažu za red u državi, koji se zalažu za red u javnim financijama dići će ruku za ovaj zakon. Jer ovaj zakon upravo to traži. Ne traži nikakvo ograničenje. I budite uvjereni i to malo bolje pročitajte. Mislim da su mnoge kolege naši gradonačelnici ne čitajući zakon, nekritički počeli kritizirati zakon. Kažem bit će amandman Vlade koji će jasno pojasniti ono što je možda nejasno a to je koja se poduzeća mogu zaduživati, a da ne ulaze u kvotu zaduživanja grada a koja ne. I ponavljam radi hrvatske javnosti 4 i po godine smo radili reda u javnim financijama države. Ovo je samo pomoć. Pomoć gradonačelnicima i županima da zavedu reda i kod sebe. Na kraju krajeva i oni su dio konsolidirane bilance države. I oni čine negdje oko 0,1% deficita kao što ste vidjeli u prijedlogu rebalansa proračuna. uvaženi gospodine Mršić pročitajte zakon stari, pročitajte novi pa ćete vidjeti da 99,9% vaše rasprave ne stoji. Hvala lijepa. lijepo. Vrijeme prijave za raspravu je isteklo prema Poslovniku. Ali zato imamo dvije prijave ispravka navoda. Najprije uvaženi zastupnik Zvonimir Mršić. Gospodine ministre nisam ja pričao o onome što ne piše u zakonu nego vi ste to pričali. Dakle u zakonu nigdje ne piše da poduzeća koja imaju 20 tisuća kuna temeljni kapital se neće moći zadužiti nego piše da sva poduzeća i ustanove koje Ja sam vas slušao, budite ljubazni ministre, ja sam vas slušao. Dakle sva poduzeća i javne ustanove u vlasništvu jedinica lokalne samouprave moći će dići, se zadužiti uz suglasnost ministra a to im ulazi u kapacitet jedinice lokalne samouprave za zaduživanje. Prema tome kad se jedno poduzeće zaduži nitko drugi u tom gradu se više neće moći zadužiti. I razlika između jamstva i suglasnosti. Kredite koje dižu poduzeća u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, kredite ne vraćaju jedinice lokalne samouprave osim ako su dala jamstva. A ako su dala suglasnost onda one vraćaju kao i sva druga poduzeća koja posluju na ovom tržištu. Prema tome treba pročitati zakon onaj koji predlažete u Hrvatskom saboru. Ispravljajte navode. Uvaženi zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Evo ja bih ispravio jedan netočan navod. Kolega Mršić je već djelomično Gospodin ministar je rekao da poduzeća koja su solventna. Ja sam tražio riječ solventnu, u članku 90. nigdje nisam našao tu riječ. Nego piše da pravna osoba u većinskom, izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave poduzeća odlaze pod ovu odredbu do 20% zaduženja. Znači netočan je navod da gospodine ministre u ovom zakonu piše da su to, netočan je navod jedino ako vi imate neku informaciju koju mi nemamo ali mi raspravljamo na temelju ovog zakona koji je, koji je trenutno pred nama. A koliko je to nelogično govori podatak da jedno trgovačko poduzeće recimo u Koprivnici ima 200 milijuna kuna prometa, gotovo identično koliko je i proračun grada Koprivnice. Znači ono ukoliko se zaduži za neku svoju investiciju grad Koprivnica više neće moći ostvariti niti jedno zaduženje.

Zastupnici, ministre, imate tablice, imate mogućnost javljanja. Na redu je u ime Kluba HSLS-a, HSU-a uvaženi zastupnik Ivan Čehok. Izvolite zastupniče. Poštovani gospodine potpredsjedniče, ministre, gospođe i gospodo, kolegice i kolege kako to obično biva u nas i u Saboru i u društvu evo Zakon o proračun se pretvorio u Zakon o obračunu političkom. Mislim da je sama riječ proračun dovoljno govori da je riječ o vrlo egzaktnim i i trebalo bi biti matematički preciznim normama koje je potrebno utvrditi prije svega u ovom zakonodavnom domu i kojih se potrebno onda pridržavati. Znate mi s jedne strane stalno govorimo kako je Hrvatska prezadužena. Kako je vanjski dug previsok. Kako je već pomalo ugrožavajući za i naš financijski opstanak. Pa onda naravno i za gospodarsku gospodarsku supstancu ove države. Stalno govorimo da je visoki dug središnje države, da su visoki također i dugovi ostalih javnih institucija, ustanova našeg gospodarstva, građana. Stalno govorimo o tome. Svi se slažemo bez obzira na to tko upravlja i vlada državom? Koja dakle politička opcija? Lijeva, desna, središnja. Stalno govorimo o tome da trošimo više nego što zarađujemo. Da nam je rashodovna strana mnogo veća nego prihodovna. Da je konačno potrebno ostvariti ravnotežu između tih dviju strana. Da je potrebno tu ravnotežu ipak nekako ugoditi konačno. Međutim, onda kad pokušamo uvesti više reda ne samo s ovim zakonom, nego i inače to sad govorim kao čelnik jedne jedinice lokalne samouprave onda nailazimo na čitav niz unutarnjih otpora, vanjskih otpora, sitnih provokacija, zapreka, prepreka, pitanja. Ako baš hoćete i subjektivnih i objektivnih poteškoća, nedostataka na koje nailazimo i mislim da sama intencija ministarstva i Vlade da se konačno uvede više reda u procesu naravno prilagođavanja i prihvaćanja pravne stečevine treba naići na našu potporu i drago mi je da i klub SDP-a se s time slaže do ovoga članka, odnosno do ovih normi koje se odnose na jedinice lokalne samouprave. Sasvim je sigurno da treba konačno utvrditi više financijskoga reda, da nam treba više financijskoga nadzora, da moramo konačno znati koliko i taj fiskalni dah ove zemlje ukupno uzevši, bez obzira je li riječ o središnjoj državi, ministarstvu, Vladi ili jedinica lokalne samouprave. Svi smo mi zapravo javna tijela ili tijela sa javnim ovlastima. Dakle, sasvim je svejedno hoće li to biti u primarnom smislu se odnositi na ministra i na državu ili će se odnositi na gradonačelnike, načelnike ili županije. Iz svojega iskustva mogu reći kao i svi kolege, dovijali smo se na sve moguće načine. 2003. godine bilo nam je zapriječeno i tu je gospodin ministar potpuno u pravu. Dakle, trebali smo mišljenje Ministarstva financija. Bilo je također dosta rekao bih političkih odluka ili odluka koje su mirisale barem na možemo tako reći političku bliskost. Onda su se počele jedinice lokalne samouprave dovijati, uzimati leasinge, operativne leasinge, različite druge načine samo da izbjegnu to pribavljanje prethodnoga jamstva ili mišljenja ministarstva. Kada smo vidjeli da i uz sve to raste vanjski dug, raste naše zaduživanje mi pak nemamo dovoljno ni administrativnih kapaciteta ni financijskih kapaciteta, da ne govorim o fiskalnim na jedinicama lokalne samouprave. Eto nam odjednom spasonosne formule javno privatnoga partnerstva koje danas zamislite oni koji su zagovarali javno privatno partnerstvo kažu da nema nikakvoga duga u javno privatnom partnerstvu. To su obročne otplate najma. To nije dug. Nije šija, nego je vrat! Dakle, mi nećemo 25 godina davati, plaćati kredit nego ćemo 25 godina plaćati najam, ali ćemo morati dati sredstva ista, odnosno čak ćemo morati u JPP-u ako nismo dobro taj model osmislili morat ćemo davati i više. Ja prihvaćam to. Još jednom ponavljam mi se dovijamo u zemlji koja je centralizirana. Jedinice lokalne i područne samouprave dovijale su se na sve načine, pa vjerojatno i sadašnji ministar kao bivši gradonačelnik dovijao se u svoje doba kad je bio gradonačelnik tome kako izbjeći ta mišljenja. Ja ću vam reći da smo i mi to radili, da nam je banka davala kreditna jamstva u Varaždinu samo na zaključak poglavarstva. Nije ni tražila da mi damo u formalnom smislu jamstvo. Jesmo, zaobilazili smo, treba to reći otvoreno. Ne samo mi nego i drugi. Nije bilo protuzakonito. Bilo je samo mimo zakona kako to obično biva. Danas imamo nastojanje da u sklopu jačega financijskoga nadzora, uvođenja reda, konačnoga utvrđivanja i fiskalnih i financijskih kapaciteta pokušamo barem znati pratiti, utvrđivati i nadzirati kakav je dug svih tijela koje imaju javne ovlasti. I ja se s time potpuno slažem. Sva tijela koja imaju javne ovlasti zapravo stvaraju javni dug. Hoće li se on stvoriti kreditnim aranžmanima, preko noćnim minusima, cash pullingima, javno privatnim partnerstvima, leasingima koje su također uzimale tvrtke i čim je to javno tijelo riječ je o javnome dugu koje će kad-tad ako ne daj Bože se taj dug neće moći, kredit ili nešto drugo otplaćivati pasti na teret građana jer oni su zapravo javnost. Prema tome, mislim da je sama intencija dobra. Ono što nije dobro gospodine ministre jest činjenica da vi propisujete da se možemo zaduživati na lokalnoj razini 20% ostvarenih proračunskih prihoda. U to uključujete i sve javne tvrtke ili tvrtke u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Ali istodobno ne računate da bi, ako prihvatimo tu logiku, onda bi i prihodi tih trgovačkih društava također trebali ulaziti u prihode samoj jedinici lokalne samouprave, grada i proračuna. Prema tome, ako primjerice grad ima proračun reći ću jedinično sto, a jedinica lokalne samouprave ima, odnosno tvrtka u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave ima 50 onda bi trebalo i te prihode uključiti u ukupni omjer zaduživanja, pa bi se onda tih 20% ne bi bilo samo u odnosu na proračun, nego bi 20% zapravo bila nekakva financijska snaga, odnosno financijski kapacitet ukupni. Jer se doista događa da određene tvrtke će imati možda približno isti godišnji obrtaj ili godišnja financijska sredstva na razini proračuna i neke jedinice lokalne samouprave. Dakle, ako već propisujete da je to u razini 20% onda idemo barem dio prihoda možda upravo onih o čemu je govorio zastupnik Beus, možda upravo oni koji se odnose na plaćanje tih javnih namjena, odnosno već čega vode, odvodnje, plina i svih drugih davanja koje građani plaćaju u cijeni komunalne usluge barem da možemo to uračunati u onaj ukupni iznos prema kojemu se dakle utvrđuje ovih 20%. To je svakako prvo što mislim da svi zajedno trebamo razmisliti i mislim da to neće biti protiv ove intencije koju je ovdje Vlada predložila. I drugo svakako, ovo što ste vi rekli, ali mislim da je to onda potrebno već utvrditi možda da danas date određenu formulaciju barem približnu sasvim je sigurno da ministar financija ne treba biti osoba koja će svako pojedinačno jamstvo odobravati kad je riječ o trgovačkim društvima. Ako je trgovačko društvo kao što ste vi rekli solventno, ako trgovačko društvo podmiruje svoje obveze, ako trgovačko društvo prema određenim kriterijima možda treba uzeti nekakav bonitet ili treba uzeti možda zadnjih 6 mjeseci računa. Ako trgovačko društvo je u redu, dakle ako je solventno, onda mislim da je dovoljno jamstvo same jedinice lokalne samouprave da ne treba to jamstvo jedinica lokalne samouprave još prethodno slati na suglasnost ministru. Gospodine ministre, biti ćete prezatrpani, niti to vama treba takva prenormiranost, niti treba jedinicama lokalne samouprave, to će koliko god da je vaše ministarstvo ažurno, ja mogu potvrditi da je riječ o vrlo ažurnom ministarstvu ali to će vas zatrpati i ta prevelika normiranost, nema smisla ako, već ako trgovačko društvo u većinskom vlasništvu uredno podmiruje sve svoje obaveze unatrag možda godinu dana i 6 mjeseci, ako je solventno, onda mislim da možemo određene kriterije uvesti po kojima će se jamstva dati samo na razini jedinice lokalne samouprave. I ono što bih želio posebno naglasiti, zato što nažalost imam pred očima pa i pred svim građanima Varaždinske županije jednu prijeteću financijsku katastrofu javno privatno partnerstvo gospodine ministre ne treba uračunati samo godišnje iznose onoga što će javni partner morati platiti s osnova najma ili kako se to već zove. Nego treba uračunati ukupan iznos koji će javni partner u ovom slučaju grad, općina ili županija morati platiti za održavanje ukupno objekata koji se grade. Jer vi danas imate jednu prijeteću katastrofu u Varaždinskoj županiji ne samo zato što je tamo se zadužilo i iznad smjernica 900 milijuna kuna, nego zato što su tamo ugovori o javnom privatnom partnerstvu sklapani otprilike na ovaj način, nisu javni pa još uvijek nitko ne zna zapravo što piše u njima, nadam se da će sada nova vlast, županijska vlast to objaviti. Tamo je sklapano na taj način da javni partner, da privatni partner održava objekte samo 30 do 40%, a javni partner 25, odnosno 30 godina ostalih 60%. Što znači da županija neće plaćati samo 900 milijuna kuna koliki je ukupni iznos financijskog aranžmana za JPP, nego će županija plaćati računajući održavanje objekata milijardu i nešto i tu prijeti kolaps. Prema tome, ako propisujete obvezu da iznad određenog omjera se ne može ući u javno privatno partnerstvo, uračunajte ne samo obroke najma koji će se plaćati za objekte nego računajte i ukupno održavanje objekata jer jedinica lokalne samouprave neće moći otplaćivati te rate. To vam je otprilike da skratim i da objasnim slikovito građanima kao kada hoćete graditi kuću, znate da ste se zadužili kreditno za sljedećih 20 godina. I kažete moja kuća stoji onoliko koliko ću platiti građevinskoj tvrtci i onoliko koliko će me koštati kamate. A ne računate da vas ta kuća sljedećih 25 ili 30 godina košta i ono što ćete održavati. Prema tome, vaš ukupni iznos koji ćete morati za objekt dati nije samo iznos građevinskoj tvrtki i kamate, nego je iznos zapravo koji ćete morati ukupno uložiti u kuću. Prema tome, tu je velika opasnost i po mome mišljenju to bi trebalo bolje urediti. Da skratim, Klub HSLS-a i HSU-a uz ove dvije, u ova dva amandmana ili ova dva zahtjeva koje stavljamo evo, od kojih vidim da je jedan već ministar prihvatio ali bi bilo dobro da ga zajednički formuliramo i uz ovaj drugi da ako postoji ta obveza da onda naravno i prihodi određeni trgovačkih društava ulaze u omjer za izračun će ovakav zakon prihvatiti. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Pa ja bih ispravio kolegu Čehoka, to se opetovano ponavlja, dakle, kredite koje je podiglo trgovačko društvo u vlasništvu jedinica lokalne samouprave ukoliko nije dano jamstvo jedinici lokalne samouprave a to se više ne daje ne pada na teret građana, nego to poduzeće taj kredit vraća iz poslovanja ako ga ne može vratiti onda ide u stečaj pa se to naplaćuje iz stečajne mase. Prema tome, nemojte stvarati ovdje famu da sve što jedinice lokalne, odnosno poduzeća dignu da pada na teret građana. To poduzeće u vlasništvu jedinica lokalne samouprave posluju kao sva druga poduzeća i više banke ne daju kredite kao što su davale u Požeškoj županiji ili kao što su davale u nekim drugim krajevima. Gledaju da li imaju osiguranje naplate. Uostalom danas poduzeća dižu klasične hipotekarne kredite na investiciju koju obavljaju. Prema tome, krediti koje diže poduzeće ne pada na teret građana nego na teret poslovanja poduzeća koji je digao kredit. ime predlagača uvaženi gospodin ministar Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, pa evo ja ću vam ilustrirati na primjeru jednog našeg velikog rada zašto je rečeno suglasnost. Četiri suglasnosti su izdate, za četiri različita društva ustanove, kako god hoćete. E sada gledajte, kada gledate samo zaduženje toga rada bez ovih suglasnosti onda je njegova zaduženost 12,6%. A kada gledate ove suglasnosti onda je njegova zaduženost 26%. Međutim, zašto ističemo suglasnost. Gledajte, veli suglasnost javnoj i vatrogasnoj postrojbi za nabavku vatrogasnih vozila. Evidentno je da javna vatrogasna postrojba neće moći vraćati kredit, nego će se vraćati iz gradskog proračuna, vraćati će se iz gradskog proračuna. Nadogradnja etaže na objektu bolnice. Evidentno je da bolnica to neće moći i grad kada je dao suglasnost znači na određeni način je preuzeo Isto tako imate dvije suglasnosti u komunalnim društvima gdje je evidentno da će ta komunalna društva moći vraćati te svoje kredite. I to nije sporno i to je ono što sam rekao da ćemo vladinim amandmanom pojasniti taj članak koji regulira, to nama nije na kraj pameti da ograničimo zaduživanje jednog komunalnog poduzeća koji nosi razvoj jednog grada i u potpunosti može vraćati svoje kredite. Pa to nitko, to bi čovjek morao biti skroz skrenut s pameti da takvo nešto predložiti. Zato ćemo predložiti amandman na ovaj članak da se to točno pojasni. Dakle, i ono što ste govorili gospodine Mršiću, da, komunalno društvo, ali vi imate i ustanova kao što su uprave za ceste i nekih drugih ustanova koje kada završe u stečaju za njihove obveze odgovara jedinica lokalne samouprave. Dakle, i to je nešto što se želi ovim zakonom regulirati. Možda je interpretacija u samom zakonu nije bila baš najspretnija ali evo, ja sam ovdje rekao i prvi put kada sam govorio i sada sam vam rekao što je itencija bila. Na primjeru jednog velikog grada sam rekao kako iza suglasnosti se može kriti svašta. Upravo na tragu onoga što je govorio gospodin Čehok da se nekada pribjegava pravnim egzibicijama da bi se napravilo ono što u principu nije to, nego je drugačije a na kraju se svodi na isto. I to e smisao ove odredbe ovoga zakona i da smo možda na takav način raspravljali, možda bi već danas u raspravi došli do jedne zajedničke konstatacije kako bi taj članak trebao izgledati. Ne mi smo samo zbog jedne male izmjene napali zakon kao da se u tom zakonu promijenilo ne znam šta, a u zakonu se nije promijenilo ništa gospodine Mršiću. Jedino se mijenjaju ova poduzeća i ustanove gdje si jedinice lokalne samouprave stvaraju obaveze koje možda sutra neće moći vraćati. Druga stvar. Gledajte, nije svejedno kad vi date jamstvo, poduzeće možda danas dobro stoji, sutra može zbog loših političkih odluka stajati dakle, ali to nije ovdje definirano iskreno govoreći ja sam se ražalostio kad sam vidio istupe nekih kolega gradonačelnika. Ja sam mislio da ova odredba njima ide u prilog. Njima će omogućiti da određene pritiske koji ih tjeraju da rade neke stvari koje će sutra dovesti u pitanje funkcioniranje grada, ne naprave. Ili se želi dovesti u poziciju da se gradovi i općine mogu zaduživati bez bilo kakve kontrole. Sutra kad je snaga gradskih vijeća daleko manja, ili recimo ponavljam, pogledajte gospodine Mršiću svoju diskusiju kad je bila interpelacija kluba SDP-a što se tiče Požeško-slavonske županije. Ona je dijametralno suprotna onome što ste danas ovdje govorili. Dapače, klub SDP-a traži da Vlada Republike Hrvatske da svi porezni obveznici Republike Hrvatske na doknade propuste jedne jedinice lokalne samouprave. To traži klub SDP-a, ako ste na tragu toga, onda bi vi prvi trebali biti ti biti ti koji ćete podržati ovaj zakon, to je vaša interpelacija ovdje, pa podržavate svoga kolegu župana koji traži da mu država nadoknadi nekakvih imaginarnih 300 milijuna kuna. Hoćemo li sutra imati X takvih slučajeva? Ovo je samo zakon koji s ničim nikoga ne ograničava. Želimo imati jasnu situaciju koliko je zadužena Hrvatska država, kao što znamo koliko su zadužena hrvatska poduzeća, koliko su zadužene hrvatske banke, koliko su zaduženi hrvatski građani, koliko je zadužena Hrvatska država, želimo da građane Hrvatske javno i transparentno imaju na jednom mjestu pokazatelj koliko su zadužene i i jedinice lokalne samouprave. Ništa drugo. Dakle, odredba od članka, slažem se u ovom jednom dijelu da je možda neke stvari su nespretno definirane, ali ćemo amandmanom točno pojasniti da se to ne odnosi na sva poduzeća nego samo na i ona poduzeća koja se osnivaju sa 20 tisuća temeljnog kapitala, a ne na ona poduzeća koja, itekako dobro posluju i to je jedina izmjena što se tiče zaduživanja jedinica lokalne samouprave. Međutim, kad govorimo o političkom reketu. Znate što? Kad vam netko u 2003. godini prije parlamentarnih izbora kresne zabranu zaduživanja, a tada oporbena politička stranka na državnom nivou HDZ drži skoro 70% jedinica lokalne samouprave, onda se nije govorilo o političkom reketu. Tada sam ja bio gradonačelnik, imao sam projekt od 35 milijuna i samo što nisam klečao pred ministrom Crkvencom da mi dozvoli zaduživanje pa ga nije dozvolio do rebalansa proračuna u 10. mjesecu, a tada se točno znalo kako možete dobiti kredit i isfinancirati projekt u zadnja 2 mjeseca kad je građevinska sezona praktički na ovome. Onda to nije bilo protueuropski, onda to nije bio udar na jedinice lokalne samouprave, onda to nije bila nemogućnost lokalnih čelnika da se pripreme za parlamentarne izbore, ali gledajte. Ako ljudi u lokalnoj samoupravi rade, pa to vam je najbolji pokazatelj. Tada je 70% HDZ-ovaca su bili gradonačelnici, načelnici, župani i mi smo usprkos te zabrane zaduživanja dobili te izbore, prema tome nemojte se sakrivati, želite postići nešto drugo, nemojte se sakrivati iza toga. Ponavljam, ovo definitivno uvodi red u i financije jedinica lokalne samouprave, ispraviti ćemo, jasnije ćemo amandmanom formulirati odredbu ovoga članka što se tiče zaduživanja poduzeća i ništa se, gospodine Mršiću u tom članku nije promijenilo što nije bilo, a što se tako svesrdno podržavali i kad je to vaša stranka predlagala. Dakle, ja bih molio, ja ispravljam netočni navod, ponovno se govori o suglasnostima pa se onda kaže jamstva. Ovaj zakon ne govori o jamstvima niti "j", govori o suglasnostima koje sada više ne mora dati samo predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave, nego mora dati ministar osobno. … /Upadica ali ministre, ali problem je u tome ministre što vi uopće nemate potrebu mene saslušati što ja govorim, a govorite ono što sam ja rekao. Dakle, ja vrlo jasno govorim o poduzećima koji dužu kredit zato što im banke daju kredit jer imaju svoje poslovanje i svoju imovinu. Ja nisam govorio o ustanovama. Pa dajte onda recite da ne raspravljamo o zakonu, nego da raspravljamo o amandmanu. Nemojte na svoja prijašnja, ali potpredsjedniče, dajte malo. Dobro, navod ste ispravili, vidim, ali niste se ništa dogovorili, ja predlažem zato da dalje krenemo s raspravom po klubovima. U ime kluba HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite.

/Govornik se ne razumije./ … Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Ja sad više ne znam što pričati ovdje. Naime, nakon ove, rekao bih trodijelne rasprave između gospodina ministra, kolege Mršića i Čehoka ne znamo zapravo gdje smo jer su obećani amandmani, a ja sam se bio zaista nabrusio da ovako, ne baš ovako kao gospodin Mršić govorim o tome da postoje, s članke 86. do 92. da zaista postoje ograničenja lokalne samouprave, neću govoriti namjerno regionalne jer to ne postoji, dakle lokalne samouprave u mogućnostima raspolaganja, ulaganja itd. Jasna mi je namjera gospodine ministra s obzirom da je on ministar financija i da vanjski dug Republike Hrvatske, ako računamo i onaj unutarnji iznosi preko 40 milijardi eura, da se uvede jedna financijska disciplina, iako mislim da bi bilo puno bolje da se uvede financijska disciplina u rokovima plaćanja unutar države Hrvatske kako bi ta financijska disciplina došla u onih 60 dana kako bi bilo nekako prilično prema Europi i drugim zemljama. Koliko god nas uvjeravali zaista u dobronamjernosti, koliko god ja vjerovao u dobronamjernost gospodina ministra i eventualnog amandmana koji će biti dostavljen nama na klupe, ipak kod dužnosnika čelnika lokalnih samouprava postoji osjećaj da kažem jednoga ograničavanja u djelovanju. Nadalje, osim tog ograničenja postoji i sumnja u da kažem distribuciju ili davanje suglasnosti, rekli bi kako kažu, iako iako kažem gospodin ministar nas uvjerava i djeluje vrlo iskreno pri tome, da do sada kome se to uskratila suglasnost u ovoj državi, ali jasno da takvo uvjeravanje treba staviti i na papir u amandman tako da može zaista onda biti sigurni i u njegove dobre namjere za koje vjerujem da ih ima i da nam ih danas ovdje iznosi. Kada bismo prenijeli ove članke zakona u stvarnost onda npr. ne bismo mogli nikada recimo u općini Čaglin izvršiti izmjeru poljoprivrednog zemljišta koja košta 10 milijuna kuna, a općina Čaglin ima prihod od 2,5 milijuna kuna i nikakvim kreditom i jamstvom ona to ne može učiniti. Slavonski Brod, ne Osijek nego Slavonski Brod, netko je spomenuo Osijek, misli graditi otvorene i zatvorene bazene čija je cijena negdje oko 40 milijuna kuna i misle dići kredit za taj projekt. obzirom da je ukupni prihod grada Slavonskog Broda oko 130 milijuna, 140 milijuna kuna, jednostavno ako je 20% iznos koji, limit koji se može dobiti, za koji se može dobiti suglasnost, onda jednostavno grad Slavonski Brod ne može dobiti suglasnost a već ima određena zaduženja kreditna od ranije uslijed nekih drugih projekata. Brodsko-posavska županija kao što je rečeno ovdje već, kao ustanova ima dva puta veći proračun od, pardon brodska bolnica, županijska bolnica u Slavonskom Brodu ima dva puta veći proračun od županije Brodsko-posavske. Prema tome, mislim da je zaista bi bilo zatrpavanje ministarstva sa svim ovim mogućim davanjima suglasnosti ili prijedloga, na prijedlog Vlade pa suglasnost ministarstva ili suglasnost Vlade pa prijedlog ministarstva ne znam ni ja kako se to već ovdje u ovim člancima definira, uz suglasnost Vlade, a na prijedlog ministar ministar financija i tako za sva trgovačka poduzeća u državi Hrvatskoj. Ja zaista mislim da bi to bilo pretjerano i za vrijedne pomoćnike ministra financija i za njega samoga, ali ovaj prijedlog gospodina Čehoka koji govori o mogućnostima kada se solventna društva, dakle ona koja su trgovačka društva za koja nema problema i kao što gospodin Mršić kaže koji mogu založiti ne samo, imaju imovinu jel', trajnu imovinu, mislim da se može sa evo da ne kažem dogovorima naći jedno bolje rješenje nego li ovaj dio zakona za koji i HDSSB, dakle od 35 stranice pa dalje, nema namjeru podržati. Do 35 stranice kako je rekao gospodin Mršić da, od 35 stranice ne, jer zaista to prilično ograničava lokalnu samoupravu u danjem razvoju. Evo, hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Ispravak navoda nemamo. Ovime je iscrpljena rasprava po klubovima. Nastavljamo s radom u 15,00 sati redoslijedom Lesar, Denona, Kulušić itd. pojedinačna rasprava. Hvala